заемете местата си – продължаваме. Заявка за изказване беше направена от народния представител Димитър Лазаров. Имате думата, господин Лазаров. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В Комисията по правни въпроси гласувах за внесения Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, въпреки че по някои от предложените промени имах и имам известни резерви. Доколкото се касае за приемане на един законопроект на първо четене, ще ви призова да гласувате този законопроект. Какво имам предвид? Тук преди малко се говореше за нарушаване правата на обвиняемия, видите ли, защото се назначавал резервен или запасен защитник, без значение какъв е терминът. господин Радославов, просто искам да му напомня, че служебен защитник в правото като фигура съществува и продължава да съществува, и тази фигура се прилага. Служебният защитник и сега се назначава – терминът дали е точно „назначава”, но с акт органът на досъдебното производство, дознателят или прокурорът, или съдът, го определя или назначава. Въпросът обаче е друг. Това сега става по един ред – отправя се искане до Бюрото за правна помощ и оттам индивидуално определят този служебен защитник. Естествено, за да има качеството на такъв в процеса, трябва да има акт на органа, който го е поискал. Този акт точно това и означава. Така че мисля, че тук няма драма и не виждам защо трябва да се спекулира с този въпрос. Няма драма, разбира се, че, видите ли, били нарушени правата на обвиняемия, защото органът на досъдебното производство - или прокурорът, или съдът, защото тук се пропуска съдът, бил назначил служебен защитник. И ако преди години това ставаше в изключителни случаи – при тежки престъпления, при непълнолетни, хора, които не владеят български език или неграмотни, то сега, влизайки в Европа и европеизирайки нашето законодателство, това става и когато интересите на правосъдието налагат това. Тоест във всички случаи, когато обвиняемият или подсъдимият поиска да му бъде назначен служебен защитник, без значение какво е естеството на престъплението, такъв бива назначаван и никой не поставя въпроса, че били нарушени правата на обвиняемия. обвиняемия. Господин Радославов, да, има и резервни съдебни заседатели. Това е предвидено в Наказателно-процесуалния кодекс и се прилага в съда, когато се касае за процеси, които са усложнени откъм разследване, тоест има много свидетели, бавно във времето се допуска да се извършва разследването. Да, тогава се налага да бъде назначен и резервен съдебен заседател, в случай че някой от съдебните заседатели... Даже се назначават и резервни съдии, за да може да не се отлага процесът или да не се преповтаря действието, тъй като има несменяемост на състава. В сега действащия Наказателно-процесуален кодекс, който беше приет, не зная доколко и как е съгласуван - „с Венецианската комисия” беше казано, след това беше казано „с Европейската комисия”, се отне възможността, която е съществувала дълги години, при неотложни следствени действия органите на полицията да могат да ги извършват – оглед, претърсване, изземвания, разпит на свидетели и очевидци, когато тяхното неразпитване би попречило след това да бъдат разпитвани – неотложното им разпитване. С измененията в сега действащия кодекс тази възможност беше отнета и на практика се получава така, че когато бъде извършено престъпление в село Хикс, което е отдалечено на 70-80 км от районното полицейско управление, и там отиде районният инспектор или той е там, или просто отиде, за да види дали има престъпление, установи, че има взломна кражба, той не може да направи оглед и да разпита собственика на жилището, каквато възможност имаше преди, и тези доказателствени средства да бъдат кооптирани в процеса, а трябва наново да дойде групата с дознателя, за да могат да бъдат извършени тези действия. В досега действащия Наказателно-процесуален кодекс беше премахната възможността да бъдат преобразувани някои досъдебни производства. Чисто хипотетично, ако едно пътно-транспортно произшествие е извършено от неизвестен извършител, дознателят отива, извършва, започва досъдебното производство под формата на дознание, ама след това се оказало, че извършителят е лице – било то военен или други хипотези, и делото би трябвало да бъде провеждано от следовател. Сега възможността на прокурора да преобразува я няма в този действащ кодекс. Вие много добре знаете, от доста време се поставя въпросът - в едно досъдебно производство сега съществува възможността да бъдат отделяни материали, да бъде образувано друго досъдебно производство или да бъдат прилагани към друго досъдебно производство, и те имат своята сила в съдебното производство. Това, което сега също се предвижда - тук господин Бисеров, ако не се лъжа, говори, е добитите данни със СРС в едно досъдебно производство да могат да бъдат ползвани в друго досъдебно производство, защото на практика се получава така, че по целия сложен ред с разрешение от съдия при едно образувано досъдебно производство искането е за някакво друго престъпление. Изведнъж се оказва, че се добиват данни за убийство и сега тези данни не могат да бъдат ползвани. Аз мисля, че това е неразумно и такъв подход няма наистина и в Европа, колкото и да говорим. А ние говорим. И колегите тук казаха, че СРС-та се ползват, ползват се в достатъчно голям обем, но малко били внасяни като веществени доказателствени средства в съда. Затова аз ще подкрепя този кодекс. Да, има и спорни моменти, които предстои да бъдат разгледани между първо и второ четене. Нека не забравяме, че ние сме на първо четене. Между другото, аз очаквах още по-радикални предложения за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, защото в момента за мен досъдебното производство при наличието на възможността за съкратеното съдебно следствие, където е дадена възможността с оглед бързина на процеса да не се разпитват многобройни свидетели, при положение че подсъдимият признава фактите и обстоятелствата, установени с обвинителния акт, съдебното следствие да приключи в рамките на няколко часа, за да бъде произнесен съдебният акт, то сега в досъдебното производство, когато сме изправени почти при тази хипотеза, формално процесът продължава с всички условности, с назначаване на експертизи, с очни ставки, защото в момента там няма изменения. Съжалявам, че в тези изменения на Наказателно-процесуалния кодекс не са предвидени такива изменения, които да облекчат досъдебното производство. Прави са господин Вучков и представителите на Прокуратурата, да, дознателите са много натоварени, натоварени са и прокурорите.

досъдебното производство да върви с целия формализъм, който понякога продължава с месеци. Има спорни моменти. месеци. Има спорни моменти. Ние направихме една работна група и се обединихме около някои от институтите, които биха могли да бъдат приети с така внесения законопроект, но също се обединихме около идеята, че някои от институтите са неприемливи. Тук беше

Има само една промяна, че административният ръководител, а не по-горният може да удължава първоначално сроковете, а след това – по-горният прокурор и съответно главният прокурор. Не са премахнати тези срокове, но лично за мен, за да се запази дисциплинираността, би трябвало след сроковете, които са удължени, извършените процесуални действия да нямат тази правна сила в съда. В крайна сметка мисля, че и очакванията са такива, в измененията на този закон има някои разумни предложения, които следва да бъдат приети и ще ви призова на гласуваме на първо четене внесения Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Благодаря ви. Благодаря на народния представител Лазаров. Има ли реплики? Няма. Желания за изказвания? Господин Нотев, имате думата.

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Участниците в работната група по изготвяне на законопроекта от Парламентарната група на „Атака” имахме имахме последователната позиция активно да коментираме предложения законопроект, внесен от Министерския съвет, и да заявяваме своята позиция по отношение на това доколко тези промени биха способствали за изпълнението и реализирането на заявените от вносителите цели и задачи. Цели и задачи, с които впрочем няма кой в тази зала да не се съгласи. Говорим за една особена обстановка, призната и от цялата общественост, а така също призната и отчетена в сигналите, които идват от Европа. Няма как в тази битка с престъпността да не се прибегне и до усъвършенстване на инструментариума, да не се прибегне и до това да се даде възможност на органите, ангажирани в тази битка и остро критикувани и неприети като оценка за тяхната работа, да свършат по-добре поставените им задачи, по-срочно и по-ясно да отговорят на обществените очаквания. С оглед на това логиката на предложените промени по линията на образуването на досъдебното производство, воденето на това производство от разширен кръг служители – разширен спрямо досега действащия закон – възможностите да се признаят действия, които са извършени от един разследващ орган непосредствено и пряко при преминаване на работата и възлагането на работата на друг, облекченият режим за извършване на процесуално-следствени действия, коментирам намаления брой на поемни лица примерно, които изкуствено спъват възможностите за чисто практическо ускоряване на работата, разширяване компетентността на бездействалите дълго време органи на следствието, което е изключително тежък проблем по отношение на хора, които са с най-високата професионална квалификация и които години наред стоят в някакъв дълбок резерв и бездействие, което се отразява както на тяхното професионално самочувствие и статут, така и на последиците за продукта, който влиза в съдебната фаза на наказателния процес. процес. Продължавам с линията, която би трябвало да доведе и съм убеден, че ще доведе до ускоряване на наказателния процес. Облекчаване процедурата по предявяване на материалите от досъдебното производство. Правилният коментар и бележка, че това е право на обвиняемия, впоследствие подсъдимия, и той не може да бъде принуждаван да упражнява това свое право. може да се запознае с материалите и неговото становище, взето още в началото при повдигане на обвинението, е достатъчна гаранция, че той може да упражни своето право, ако желае това. И нищо повече не би следвало да се изисква. Този стремеж продължава и в съдебната фаза, той се наблюдава от предложените промени. Става дума за това, че продължаването на сроковете вече се извършва по една относително опростена процедура и то от компетентен и осведомен орган – прекия административен ръководител. Става дума за това, че се ограничава касационният контрол с оглед разтоварването на Върховния касационен съд от несвойствени и нетипични, неприлягащи му казуси, които се чуват и се слушат на най-високо ниво на съдебната система на страната. за учудване на присъстващите в залата се коментират едни случаи, които преди време бяха компетентност на другарския съд или са от частен характер. В този смисъл предложените промени няма как да не бъдат подкрепени и няма как да не бъде споделено разбирането, че те трябва да станат факт и те трябва да станат начин и процедура, която да намери своето приложение при работата на съдебната система. Още едно основание за подкрепата на така предложените промени намираме в обстоятелствата, които и днес бяха изнесени тук. Става дума за една непримиримост и нетърпимост към позицията и положението по-точно на пострадалите от престъпление граждани, които към момента се явяват действително незащитени, на първо място, защото не се информират за хода на наказателния процес, и на следващо, защото липсват законови гаранции за това те да могат да упражнят правата си, които и житейски, и правно би следвало да бъдат на тяхна страна. Такъв един статус не би могъл да бъде подкрепен. Не бихме могли да се съгласим с това, че не е нужна промяна, че тази промяна не трябва да бъде в посоката на ускоряване на процеса. От друга страна, още в рамките на работата на работната група заявихме резерви, от които няма да отстъпим – заявявам го лично, заявявам го от името на представителите на Партия „Атака” в работната група за изготвяне на законопроекта. Става Става дума за резерви по отношение на създаването на нови институти – извинете, ако греша в ударението „запа+сен” или „запасе+н”, какъвто и да е там защитник. Фигура, която е несвойствена – казвам го с цялата дистанцираност от подобна идея, с която се разширява кръгът на лицата, които могат да встъпят в защита на подсъдимия с предполагаемото доверие и всеотдайност в упражняване на това негово основно право, но така или иначе лице, което е наложено по един служебен ред. Намираме за достатъчна възможността служебният защитник като съществуваща фигура да бъде заместващ в ситуации, при които процесът се спъва, спира и умишлено се саботира от страна на защитата на подсъдимия, без да е необходимо да се прибегне до още една такава фигура. Обратното решение намираме за пряко посегателство върху правата на личен избор и, респективно, правото на защита на подсъдимия. Това е едно съществено нарушение, без да има никакъв спор по неговия характер.

Няма как в съчетание те да дадат нещо повече отколкото всяко едно от тях поотделно, а то е равно на нула, защото законът и понастоящем предвижда така. Разпитът на разследващия орган в момент, в който не са променени неговите функции по изготвяне на основни процесуални документи, е несвоевременен. Позоваваме се на чуждо законодателство и на съдебна практика където този въпрос е решен по друг и различен от нашия закон начин. Изкуственото привнасяне на възможността разследващият орган да отрицателната реакция и на представители на Върховния касационен съд. Тук искам да отхвърля обвиненията, евентуалните подозрения за такава позиция, наложена от адвокатската гилдия. Това не е така. Съдия Гроздан Илиев заяви ясно защо биха били затруднени да коментират доказателствената маса, изградена по правилата, които се предлагат с това изменение. Имаме известни резерви по отношение ограничението на защитата в касационната инстанция. Действително тази защита би следвало да бъде високо професионална. Инстанцията е по правото. Правото е наука, правото е професия, няма как да се довери и то с надеждата за една пълноценна реализация в ръцете на хора, които нямат нужната подготовка, или да се замести с личната защита на подсъдимия. По отношение на отпадането на двегодишния срок за внасяне на обвинителен акт в съда също намираме, че нещата са спорни. Би следвало да се убедим защо едно такова решение, което е в съответствие с предписанията на Венецианската комисия, би следвало точно сега да бъде отменено, противно на логиката, която е заявена от служителите и се следва във всички тези промени. Тези забележки обаче не ни препятстват както в рамките на работната група и в Правната комисия, където заявихме тези свои резерви, в крайна сметка да подкрепим

и това не може да бъде отречено от никой. Става дума за нападки към органите, които имат за непосредствена професионална задача борбата с престъпността, става дума за съдебната система, от която се изисква бързина, и в крайна сметка да застанем на позиция, че ние ще вържем ръцете им, както досега това е сторено с действащите правила. Това меко казано, нелогично. Оттук-нататък се отваря възможността да се изисква от тези органи и от съдебната система, прилагайки закона такъв, какъвто им предоставим като решение и възможности и като инструментариум, да бъдат искани по-различни и по-високи, разбира се, резултати в защита на обществения интерес. Връщам ви отново на това – приемаме Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, не цялостен нов Наказателно-процесуален кодекс. Няма как да изискваме в по-висока степен философия, логика и цялостна хармония и завършеност на този акт. На второ място, необходимостта е назряла и е очевидна за всички. Сигналите са отвсякъде. Не можем да стоим със скръстени ръце, нямаме право да сторим това и да очакваме да се случи нещо извън нас и извън времето, в което живеем и коментираме. Ето защо Парламентарната група на партия „Атака” ще подкрепи законопроекта, а позициите си по така заявените спорни моменти, които не намираме за решаващи, ще заявим в рамките между двете четения с нужната полемичност и контакт за отстраняване на неприемливи решения, които се предлагат. Благодаря ви. Благодаря на народния представител Явор Нотев. Има ли желаещи за реплики? Не виждам. Уважаеми народни представители, както сутринта обявих в програмата за днес,

Уважаеми господин премиер, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, ще направя две процедурни предложения. Първото е за пряко предаване на точката от дневния ред за Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България по Българското Уважаеми народни представители, направено е процедурно предложение. Моля, гласувайте това процедурно предложение. Гласували

Уважаеми народни представители, давам думата на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов. Заповядайте, господин Борисов.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

В тази връзка и на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България съм представил проекта на решение за персонални промени в Министерския съвет, който предвижда: 1. Госпожа Румяна Русева Желева да бъде освободена като министър на външните работи. 2. Господин Николай Евтимов Младенов – министър на отбраната, да бъде освободен от тази длъжност и да бъде избран за министър на външните работи. Убеден европеист и международник, Николай Младенов е сред основните мотори на евроатлантическата интеграция на България от самото начало на демократичния преход. Опитът му като политик, дипломат, организатор и общественик, ще бъде от ключово значение за реформирането на българската дипломатическа служба с цел формулирането и провеждането на модерна, отговорна и балансирана външна политика, основана на националния ни интерес и евроатлантическите принципи и ценности. В тази връзка изборът на Николай Младенов – бивш депутат, евродепутат, министър на отбраната и силно ангажирана в общественото пространство знакова фигура в българския интелектуален елит, е съвсем логичен и очакван от общественото мнение в страната и чужбина. Ще зачета неговата биография. Николай Евтимов Младенов е избран за министър на отбраната от 41-то Народно събрание на Република България на 27 юли 2009 г. В периода 2007-2009 г. господин Младенов е член на Европейския парламент, участник в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, Комисията по външна политика и подкомисията й по сигурност и отбрана. Председател е на делегацията за връзки с Израел и е член на делегациите за отношение с Израел и Афганистан. От 2001 до 2005 г. Николай Младенов е народен представител в 39-то Народно събрание, където е заместник-председател на Комисията по европейска интеграция и член на Комисията по сигурност и отбрана. този период е и представител в Европейския конвент за изработването на Европейска конституция. От 2005 г. е консултант на Световната банка, Националния демократически институт, Международния републикански институт, както и други международни организации в Югоизточна Европа и близкия изток, включително Египет, Ирак, Афганистан, Йемен и Мароко. Работил е в Световната банка, както и за Фондация „Отворено общество” – България и Югоизточна Европа. Бил е наблюдател на изборния процес в Албания, Босна и Херцеговина, Украйна и Пакистан. През 2008 г. е оглавявал Мисията „Изборни наблюдатели на Европейския съюз” в Гана. Съосновател е на Европейския институт в Република България. Николай Младенов има магистърска степен по военни науки от Кралския колеж в Лондон и магистърска степен по международни отношения от Университета за национално и световно стопанство в София. Говори английски, френски и руски език. Господин Аню Запрянов Ангелов, който в момента е заместник-министър на отбраната, да бъде избран за министър на отбраната. Благодарение на богатия си армейски опит, придобит изкачвайки последователно всички стъпала на военната кариера, ген. Ангелов се ползва със заслужения авторитет на стратег и реформатор както сред Въоръжените сили на Република България, така и пред широката общественост. Наред с това международният му опит и силна ангажираност в евроатлантическата интеграция го прави уважаван и предсказуем партньор пред нашите чуждестранни съюзници от НАТО и Европейския съюз. Ще прочета биографията прочета биографията на господин Аню Ангелов. Генерал-лейтенант от запаса. Генерал-лейтенант Аню Запрянов Ангелов е досегашен заместник-министър на отбраната от м. юли 2009 г. периода 2000-2009 г. е последователно: началник на Военна академия „Георги Сава Раковски”; директор на дирекция „Планиране на отбраната” в Министерството на отбраната; председател на Борда на директорите на „КТТ Зенит” „КТТ Зенит” АД; заместник-председател на Конфедерацията на обществени организации за сигурността и отбраната; председател на Фондация „Център за изследване на националната сигурност”. Преди това ген. Ангелов е аташе по отбраната към посолството на България в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Аню Ангелов изкачва последователно всички стъпала на военната кариера от командир на самостоятелен взвод в периода 1966-1971 г. до заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия м. септември 1997 г. Аню Ангелов е инженер по радиоелектроника и магистър по оперативно и стратегическо ръководство на Въоръжените сили. Завършил е и Колежът по отбрана на НАТО в Рим със специален профил за висши офицери. Владее английски и руски език. Предлагам на народните представители да гласуват за двете кандидатури. Предварително благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на министър-председателя. Сега ще прочета решението за персонални промени в Министерския съвет на Република България.

1. Освобождава Румяна Русева Желева като министър на външните работи и Николай Евтимов Младенов като министър на отбраната. 2. Избира Николай Евтимов Младенов за министър на външните работи и Аню Запрянов Ангелов за министър на отбраната.” Уважаеми народни представители, имате думата за мнения и изказвания. Господин Станишев, заповядайте.

Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин председателстващ, уважаеми господа министри, колеги народни представители! Промени в едно правителство се правят в няколко случая или когато има сериозна криза на доверието в един или друг сектор на политиката на българската държава, на изпълнителната власт, или когато самото правителство има визия за нужни корекции в съответната политика и хората, които я реализират. Без съмнение, промените, които предлага министър-председателят, са принудени промени. Те са принудени по същество от позицията на Европейския съюз и са резултат на първото голямо фиаско – първия голям неуспех, на българското правителство, за съжаление и на България, и на личния избор на министър-председателя за българския кандидат за европейски комисар. Не го казвам със злорадство – повярвайте ми!

Това показва и характера на цялостната кадрова политика на министър-председателя и на сегашното правителство. Господин Борисов заяви, че има дълга скамейка от фигури, които да заемат различни постове. Все повече става съмнителна тази теза. Второ, без съмнение, според мен тези промени не отговарят на реалните нужди за корекции в политиката, която провежда кабинетът. Те би трябвало да се концентрират освен в областите, в които се правят по принуда, отново повтарям, без ясна визия, би трябвало да се концентрират в сферите на финансите, икономическата политика, здравеопазването – най-малкото, защото именно там шест месеца след като ГЕРБ има собствено правителство, след като има такава широка подкрепа в българския парламент и от Синята коалиция, и от „Атака”, личат дефектите на управлението, личат лошите резултати. В българското общество имаше очаквания, че след парламентарните избори икономическата криза ще приключи. Де факто икономическата криза се задълбочава. от ГЕРБ.) Икономическата криза се задълбочава при това не само поради обективни причини, а заради липсата на ясна антикризисна политика от страна на правителството. От това, че държавата не изпълнява своя основна функция по време на криза – първо, да намери нужните инструменти да подкрепи реалната икономика,

чрез активно участие с държавен ресурс в икономическата дейност, чрез публични проекти, за да може да се компенсира липсата на достатъчна икономическа активност от стопанските субекти, благодарение на държавата. Такава политика не виждаме. Виждаме по-скоро политика на всяка цена да се постигне най-добрият бюджетен баланс в целия Европейски съюз и това с гордост беше заявено като основен резултат на правителството. Това е факт, но по никакъв начин това не помага на реалните стопански субекти, не защитава работните места в България. Докато в света започват да излизат от рецесията, в България кризата – повтарям, се задълбочава и прогнозата никак не е благоприятна. Второ, в условия на такава мащабна криза основно задължение на държавата е да запази функциониращи основните социални системи. Говорим за здравеопазване, говорим за социално подпомагане, и в двете области в резултат на политиката и на бюджета, който беше гласуван от мнозинството, вървят негативни тенденции. При прогноза безработицата да нарасне значително тази година, това е обща прогноза, средствата за политика срещу безработица намаляват близо три пъти. Освен всичко останало, най-големият проблем в момента за огромна част от българските граждани, около една трета, са намеренията на правителството за закриване на общински болници. Отново с фискални съображения. Говоря, господин Костов, за темите, които вълнуват българските граждани, и за сферите, в които би трябвало да се коригира политиката на българското правителство. (Шум и реплики.) уважаеми господин Иванов, са функция на политиката, която се води. Искам да подчертая още един елемент от политиката на сегашното правителство. Неразумните, непремислените и авантюристични реформи и идеологът на тези реформи е министърът на финансите – и в областта на здравеопазването, и в много други сфери. Затова аз бих очаквал днес министър-председателят да предложи не само тези промени, които ни предлагат днес, а много по-широк кръг. Повярвайте ми, това е реална нужда, ако това правителство иска да бъде успешно. На всички, струва ми се, е ясно в широкото общество, че тези промени са по-скоро освен принудени и PR ход, за да се отвлече вниманието от редица неуспехи на това правителство. Започвайки с принудената смяна на кандидата за европейски комисар. Искам да се обърна към министър-председателя и към мнозинството, и към членовете на кабинета. Времето на толеранс, на търпение, на извинение с предишното правителство изтече. Хората натовариха ГЕРБ и партиите, които го подкрепят, със сериозни и реални очаквания за антикризисни мерки, които да доведат до резултати. Това не се вижда. Крайно време е да започнете реална работа в тези реални условия и да помагате на българските граждани, на българската икономика, да има ясна визия, каквато аз не виждам, това число и в мотивите, които са предложени за смяна на министри. Затова Коалиция за България няма да подкрепи направените промени, това, което е предложено от министър-председателя. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Очакваме много по-широки промени, ако това правителство иска да свърши това, с което е натоварено от хората в България. реплики към господин Станишев? Няма. Думата има министър-председателят господин Бойко Борисов. Заповядайте. Уважаеми колега Станишев, може би от Вас очаквах по-друго изказване.

И Конституцията, разбира се. Сега аз много дълго мога да Ви отговарям. Първо, промените в кабинета, за разлика от тези, които правихте Вие, са следствие на дадена оставка, която аз съм приел и сме обяснили защо, заради лошото представяне. Заради този комплот, който Вие организирахте, много силен, много ясен и цяла Европа го знае. В случая беше успешен. Той нанесе планирания удар върху нас, добре го направихте, в това отношение нямате равни, но считайте, че с новата кандидатура и по начина, по който се представяме там, в пъти ще излезем над този скандал в полза на България. Това е мнението на всички в Европейския съвет. Мога много да Ви отговарям за милиардите, които са изтекли в здравеопазването, и не сте направили никаква реформа. Мога да Ви отговоря за проспаното време за тютюнопроизводителите, че не сте направили това, което направи една съседна Гърция. Мога да Ви дам примери, тъй като днес

Много бих Ви отговарял. Много бих Ви отговарял, но не е това целта на днешното ни събиране. Мога да ви уверя, че ние много сериозно гледаме на нашите задачи и поети ангажименти. Вие сами казахте, че промени се правят или когато липсва подкрепа, а вие самите оценихте, че подкрепа имаме – и обществена, и съответно благодарение на колегите в парламента. Кандидатурите, които представяме, са доказани професионалисти и аз мисля, че те ще се справят и тези промени са по принуда, защото ние за разлика от Вас за всичкото време, което бяхте министър-председател, не чух защо сменихте вашите министри. Аз казах точно. Заради това, че тя не се представи добре и по този начин, бидейки да продължава да бъде министър на външните работи, щеше да създаде проблем на България и ние затова, независимо от тежката загуба, която това ни причинява, в името на държавата сме го направили. Аз от Вас не чух защо сменихте господин Овчаров, господин Петков, Корнелия Нинова. Аз не чух – през всичките тези години. Мисля, че е честно и ясно, когато има проблем, да кажеш какъв е той и защо го правиш. Мисля, че постъпвам честно и към парламента. Именно затова считам това за достойно поведение. Да скриваш всичко под килима и да го замиташ, и да казваш, че проблем няма, според мен не е правилно. правилно. Надявам се във Ваше лице да имам по-колегиални отношения, знаейки проблемите, които всяко едно правителство има. Не искам да Ви връщам във времето, в което казахте, че няма финансово-икономическа криза, а сега казвате, че тя се затвърждава. Приемете, че съм се подвел по Вашите думи и затова не сме готвили антикризисни мерки. края на краищата, аз мисля, че преди всичко сме хора, професионалисти, и трябва да пазим взаимно уважението към поста и да отчитаме и реалното. Надявам се по този начин да работя с Вас занапред. Благодаря на всички за подкрепата, която се надявам, че ще дадете.

Ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, колеги народни представители! От името на Синята коалиция искам да заявя, че ние ще подкрепим предложените промени по две причини. Първата е персонална. Почтено е, когато се предлагат персонални промени, да се вземе отношение към лицата. Трябва да се каже нещо за тези хора. Това ще бъдат министри на Република България и е редно ние да се произнесем по техните качества и по това какво очакваме от тях. Безспорно господин Николай Младенов е човек, който може да бъде много силен външен министър на Република България по много причини. Той има и качества, има и доказана съвсем наскоро способност да прояви концентрирана воля и компетентност да овладее един изключително тежък сектор, управляван 8 години от Националното движение „Симеон Втори” – сферата на отбраната. Той е доказал качествата си и поради тази причини заслужава поне да му се посветят няколко думи. Аз предлагам и на другите, които се изказват, все пак да говорим за темата, а това са ето тези две имена. Ние със сигурност имаме достатъчно основание да подкрепим господин Аню Ангелов генерал от запаса, за поста министър на отбраната, първо, защото той е участник, мотор в един екип, който пое в много тежко състояние Министерството на отбраната и започна там действия, които ние сме очаквали от него. Ние виждаме в него едно специфично съчетание от качества и познаване на материята. Той може да бъде наистина изключително силен военен министър на страната. Това заслужава да бъде казано. Освен това ние подкрепяме правителството и поради една друга причина. Ние подкрепяме този кабинет и очакваме от него, след 6-месечно навлизане в материята, той да дава резултати. Ние по никакъв начин не сме съгласни с настояването да се правят правителствени промени. Ние се срещаме с някои от министрите, които желаят срещи с нас, дискутираме очакваните действия в сферата на реформата, казваме това, което мислим, виждаме реалния отговор и способност да се движат в тази посока. Те вече са се ориентирали и ние очакваме от тях резултат именно през следващите месеци. В този смисъл намираме за абсолютно неуместен разговора за повече правителствени промени. Изобщо този разговор, който се разплисква извън темата на така предлаганите промени, не е удачен. Най-малко удачно е да се говори за антикризисна програма от министър-председател, който обяви за антикризисна програма собствения си бюджет, който накрая не изпълни и се провали, ама по всички линии. Защото не събрахте парите и целият този, така наречен, план „Станишев” беше едно абсолютно излишно упражнение. Вие, който посрещнахте кризата неподготвен, господин Станишев, който изиграхте като че ли правите някакво усилие да овладеете кризата, и се провалихте напълно, да излизате и да се опитвате да правите това тема на този дебат, е абсолютно неуместно.

ако бяха проведени консултации, ако ние се бяхме срещнали с министър-председателя и с кандидатите за министрите, ние бихме казали следното: господин Николай Младенов, очакваме от Вас следното първо, да превърнете в приоритет № 1 на външния министър на Република България европейската интеграция на страната. Вие трябва да влезете в този диалог между България и европейските институции, трябва да поемете много повече отговорности, трябва да станете реален мотор на процеса, защото Вие имате всички качества да направите това, най-малкото дори заради това, защото има изключително лоша комуникация между министрите и Европейската комисия. Има специален дипломатически език, на който Европейският съюз говори със страните, и този език, за съжаление, не се разбира от много български министри и от техните кабинети. Вие трябва да влезете в този процес, трябва да дадете решителен пример. Ние очакваме от Вас да работите силно в Европейския съюз за енергийната сигурност на страната. Вие трябва да превърнете това в тема № 1. Малка България не може да удържа интересите си, не може да намери защита на интересите си както в сферата на енергетиката, така и в сферата на енергийната сигурност без Вашето най-активно участие и ангажиране на колкото се може по-широка европейска подкрепа в решаването на общия европейски проблем за енергийната сигурност на страната. Ние сме били свидетели откъде бяха нанесени най-тежките щети върху България в годините на прехода. Те бяха нанесени пред очите ни през м. януари миналата година, когато бяха спрени газовите доставки. Това повече не може да се случва и Вие трябва да направите много в тази посока.

Ваша основна задача. Ние очакваме за тези ключови документи в сферата на отбраната, които са в Националната стратегия за сигурност, за която говорим от толкова време,

конфигурация – на рискове, на организация на отбраната и т.н. Вие трябва да участвате активно и да дадете бързо Национална стратегия. Трябва на нейна основа да разработите нова Военна доктрина на страната и трябва да преразгледате радикално и излезете с нов план за модернизация на Българската армия. Това са Вашите задачи. Аз вярвам, че Вие ги разбирате и ги знаете. Аз лично Ви пожелавам и да да дисциплинирате както Министерството на отбраната, така и Въоръжените сили на съвсем друго ниво на дисциплина, която съм сигурен, че можете да постигнете. Ще подкрепим вашите кандидатури. Считаме, че те са обещаващи. На добър час във вашата работа! Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, колеги! Уважаеми господин Костов, действително ние очаквахме днес от правителството да ни представи своята визия оттук нататък, защото съзнаваме, че дните, които предстоят пред България, са много тежки. Но честно казано не съм си представял, че управляващото мнозинство ще си дава указания едни на други тук, пред парламентарната трибуна. Най-малкото логиката на нещата е това да сте го направили предварително, за да може тук и пред очите на всички български граждани да чуем каква ще бъде политиката.

при ясната логика, че през втората половина трябва да се събират почти толкова, дори малко повече, отколкото през първата. Така че, не подвеждайте публиката, а по-скоро трябва да поставим въпроси и пред правителството, и пред всички нас какво се случва в България дали само кризата, или политиката и начинът на управление водят до този тъжен резултат. Благодаря. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Михалевски, какво е? ИВАН КОСТОВ: Това, което се говори, го говорим публично, пред всички. Това, което имаме да казваме, го казваме пред залата на Народното събрание. Ние не участваме в никакви комбинации. Нищо скришно няма за вас. Нещата, които се разменят помежду ни, са публични. Това е съществената разлика между модела, който вие оставихте и по който вие управлявахте при предишния мандат. Открито партньорство, но отговорност, която се носи от министър-председателя, не както се носеше при един триумвират, който не се вясваше въобще в Народното събрание, отговорност, която е поета от ГЕРБ те не искат да делят тази отговорност, имат сили, имат куража да се изправят срещу нея. Това е причината, поради която ние си говорим по този начин. че може да чуят повече аргументи, повече доказателства на нашите твърдения, разбира се, ако има достатъчен диалог. Но това въобще не е ваш въпрос. Това, което имате да чувате, го чувате ясно. Използвам репликата, да кажа още нещо на господин Аню Ангелов. Тази Програма за модернизация на въоръжените сили, не както беше – на парче, не дошъл някой, продава вертолети, някой продава самолети, някой – корвети и т.н., програма с петгодишни планове – забравих да кажа това, дължа го на колегите, които настояват да Ви се каже – минимум петгодишен план за финансиране на тези програми. Трябва да е ясно, че това е солидно, сериозно нещо, а не кой откъде минал, оставил, кой – корвета, кой – „Спартан”, кой – не знам какво в България.

Как изобщо имате очи да говорите за тези неща, аз се удивлявам! Рухнал е целият ви план за противодействие на кризата. Вие не сте го прочел. Намерете го в старите сайтове. Едно време той се казваше „План Станишев”, после го прекръстиха „План на правителството за противодействие на кризата”. Седнете и го прочете и ми кажете: коя мярка по този план сте реализирали, една-единствена! Просто елате и кажете: „Господин Костов, не сте прав, това е реализирано!”. Вие сте работили с пари, т.е. Вие можехте да усвоите много пари, но не можахте да вкарате никакви пари в страната. Все пак би трябвало да знаете кога парите не влизат, нали?! трябвало да имате представа когато парите ги няма, как без тях не може да се направи нищо. Това е целият Ви опит като заместник-министър. Благодаря за вниманието.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин вицепремиер, господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! На шестия месец от избирането на кабинета Борисов разискваме втори проект за персонални промени в състава Подобен подход сякаш няма аналог в никой от предишните осем кабинета, които като правило се въздържаха от промени в първите месеци от мандата си. И понеже чухме заявка, че напролет предстоят и структурни, и още персонални промени, ще кажем, че дори да се окажете рекордьори по брой промени за единица време, този факт сам по себе си не е укорим, стига новаторството да не се изчерпва само с този недотам функционален параметър на управленската ефективност. Несъмнено проектът за решение е следствие от българската кандидатура за европейски комисар. Той щеше да стои на вниманието на Четиридесет и първото Народно събрание, независимо дали кандидатурата бе успешна или провалена, както за съжаление се случи. Само че двете хипотези безспорно са натоварени с различен политически знак. Ако кандидатурата бе успешна, ние щяхме да бъдем в режим на попълване на овакантено място, което щеше да предопредели съдържанието на дебатите днес. Дори можеше и да не се стигне до разисквания, защото и без това Четиридесет и първото Народно събрание не проявява кой знае каква склонност към разисквания. Това може би е единственият парламент, в който може да се избира министър на образованието, както това се случи преди два месеца, без дума разисквания. първото Народно събрание е събранието на съкратената процедура, а това е грамаден проблем, не само в диалога управляващи-опозиция, не само в междупартийния диалог, но и в диалога между институциите и гражданското общество, сякаш личността, която избираме, е самодостатъчна и няма нужда от дебати за политиките, които ще провежда в изпълнение на конституционните си правомощия. Дори и ние не сме в състояние да изгубим усета си за мярата, поради което днешният проект за решение нямаше как да мине по тази съкратена процедура – с гласуване без дебати, най-малко защото сме във втората хипотеза – на неуспешна кандидатура за еврокомисар, което доведе до оставката й като външен министър. С други думи, днес не просто разискваме предложение за персонални промени, би следвало да се дадат отговори на въпроса кое налага тези персонални промени, тоест това да са дебати за коригирането на определена политика в нейното не само кадрово, но и съдържателно измерение. Има два въпроса, на които българското общество все още до днес не бе чуло ясни и убедителни отговори. Правя тази ремарка, защото тези отговори не се съдържаха в официалните мотиви, с които ни бяха представени предложенията за персонални промени. Първият от тях, ако кандидатурата на Румяна Желева бе успешна, тези същите ли персонални промени днес щяха да се предлагат на нашето внимание? Второ, защо оставката й бе приета, след като само ден преди това чухме категорични заклинания, че Румяна Желева остава министър на външните работи. В мотивите няма отговор на тези въпроси. Апропо, мотивите чухме устно. Уважаеми господин премиер, в този случай най-важни са политическите изводи. Ние не критикуваме Румяна Желева за подадената оставка, нито Вас, затова че я приехте. За Румяна Желева се изговориха толкова много думи с негативен знак, че коректността изисква да оценим може би навременната й оставка по достойнство. Също така е правилно макар и закъснялото Ви решение да я приемете. Да не й се приеме оставката, тоест тя да продължава да бъде министър на външните работи на Република България, би означавало, че приемаме български министър да отговаря на по-ниски критерии от тези за европейски комисар, с други думи, България сама да се изолира от стандартите на Европа. Това би означавало да се осмислим като държава второ качество. И понеже не сме, тази оставка нямаше как да не бъде приета. Няколко са причините, независимо от този анализ, поради които Движението за права и свободи ще гласува против. Първо, вече го казахме – предложенията не са обосновани. Второ, българското общество все още не е получило задоволителни отговори за причините, довели до приключилата с оставка кандидатура на Румяна Желева за еврокомисар. Трето, няма свидетелства, че са осмислени политическите изводи. Четвърто, отново дебатите, доколкото ги има, са по-скоро и единствено за персоните. Ние не поставяме под съмнение качествата на номинираните, не е в стила ни да правим това априори. Темата обаче не са двете имена. Уважаеми господин Костов, Вие казахте какво очаквате от тези две имена. И точно с изказаните очаквания казахте, че темата не са двете имена, а собствено политиките, които очаквате те да провеждат. По този начин Вие дописахте мотивите. Това е правилно, ние трябва да знаем какви политики ще провеждат предложените министри. Само че нашите очаквания следва да бъдат предшествани от заявените намерения, защото една подкрепа или неподкрепа зависи от това как се срещат очакванията на политическите сили и заявените управленски приоритети. Ето това го няма като съдържание на днешните дебати. Разбира се, още не е късно, никой не ни е ограничил по време. И така, едва на последно място, мотивът за вота на ДПС ще е формалният, макар и самодостатъчен критерий. Няма как една опозиционна партия да подкрепи проект за решение, което е едно от няколкото акта, отношението към които структурира парламента на управляващи и опозиция. Благодаря ви за вниманието.

Уважаеми господин премиер, господа министри, господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми гости!

а именно поиска голям бюджетен дефицит. Това е напънът за единствената политика, която БСП предлага. Това остана и това ще се запомни в тази зала. И това е грешната политика. изказването на господин Местан остана едно нещо в залата – че тези промени не са обосновани, а обосновката, която сме виждали от ДПС, е 3:5:8, която в някакъв смисъл е обосновка. Да, такава обосновка тук няма. Това, което до момента не виждаме, са съответните политики. Ние ще променим тези промени в кабинета. Това е решението на СДС и Синята коалиция. Големият въпрос е какво очакваме и какво ще изискваме от тези министри. На първо място, конкретно, господин Младенов, Вие имате много сериозен опит в европейската интеграция. Очакваме от Вас активна роля по отношение на връщане на европейските фондове. Вие трябва да поемете и тази задача. Трябва да поемете и тази отговорност. На следващо място, Външно министерство и българските посолства изобилстват от хора от Държавна сигурност. Очакваме от Вас коренна промяна. Може ли да се прави европейска външна политика с хора от Държавна сигурност? Очакваме да вземете решителни мерки по този въпрос и след известно време ние ще питаме дали има постигнати резултати. По отношение на проекта „Белене” нашата естествена защита е Европейският съюз, Европейската енергийна стратегия. Казвам го толкова конкретно, господин Младенов, защото Вие ще имате участие. Виждате огромния натиск, който се стоварва върху България и правителството. Интересите да бъде направен проектът Белене са огромни, Да, те са наследство от предишното управление. Но този проект не е икономически обоснован. И Европейската енергийна стратегия и енергийна политика е естественият защитен механизъм. Очакваме и по този въпрос решителност и действие от Ваша страна и се надяваме по този въпрос да има диалог и със Синята коалиция. Към господин Аню Ангелов. В това министерство бяха направени едни от най-знаковите заменки и далавери. Очакваме да бъдат извадени на светло, да бъдат дадени на прокуратурата и да има резултати. Както каза преди малко Станишев, тук ще го цитирам, нищо не трябва да бъде заметено под килима, най-малко заменките на миналото управление. Така че се надяваме решително на този въпрос да се отговори и да бъдат дадени материали на прокуратурата. Очакваме енергийна стратегия и стратегия в областта на сигурността. И по двете имате отношение и се надявам в най-кратки срокове да има резултати и да има внесени документи в Народното събрание. И най-важният въпрос – трябва да бъде подобрен диалогът. Да, той трябва да бъде публичен, защото в 2010 г., колеги, се очертава като една много, много трудна година. И малко утешение за всички нас е, че това е резултат от наследството на миналото управление. Няма дебат за това, че то не се справи. Който и да питате – този отговор ще получите навсякъде. Въпросът е как излизаме от кризата. И когато говорим за излизане от кризата трябва наистина да има нова стратегия. Казвам това днес, защото с тези промени започва на практика и новата политическа година. Има нов състав на Министерския съвет. Двамата нови министри ще имат право на глас. Въпросът е ще има ли стратегия за излизане от кризата с едни ясни послания, ясни аргументи, ясни принципи. Сега е моментът. Как се отговаря на рекордната безработица 2010 г.? Как ще се отговаря на масовите фалити, които се очакват през Виновните са ясни. Този въпрос, дето се казва, го изяснихме. Въпросът е кога се приема тази стратегия. Защото всяко забавяне води до резултати. Вижте българските улици. Много магазинчета са затворени. Много хора вече останаха без работа. И ако няма категоричен отговор на този въпрос, хората няма да са доволни. Тази отговорност и тази надежда е дадена и на правителството, и на парламента. И това за мен и за Синята коалиция е една от най-важните задачи, на които това правителство трябва да отговори в най-кратки срокове. Ние сме готови да бъдем партньор. Даваме и ще дадем конкретни предложения. Но няма време за губене. Така че и аз пожелавам успех, но е необходима изключителна решителност, защото, господин премиер, има един основен принцип и той е следният. Ако в началото на мандата не се тръгна с реформите, всеки следващ ден става все по-трудно. Успех и от мен!

Благодаря Ви, господин председател. Господин председател, господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги! Бих искал да продължа оттам, където завърши господин Местан. Той насочи вниманието към онази политика или политики, които можем да очакваме да бъдат провеждани от предложените кандидати за двата министерски поста. И е основателно онова, което беше изразено като разбиране за предмета на тази дискусия, за разбира се и личните, но преди всичко политическите на предложените кандидати. Председателят на Парламентарната група на Коалиция за България вече заяви, че парламентарната ни група няма да подкрепи тези две кандидатури. Бяха изразени принципните причини за това. Но смятам, че е важно да бъдат назовани още няколко конкретни причини, свързани с представянето на всеки от кандидатите не днес на това заседание, но на предходни заседания в Народното събрание, а и заемани публични Господин Младенов като министър на отбраната зае позицията, че най-важната стъпка или приоритет от гледна точка на националната сигурност на страната е трансформирането на армията от една точка на максимално изпълнение на задгранични мисии – повишаване на нейната гъвкавост и поначало участието в задгранични мисии като водещ приоритет от гледна точка на цялостната национална сигурност. Ние с господин Младенов водихме дискусия и в Комисията по външна политика и отбрана, аз му отправих в парламентарния контрол и актуален въпрос на тази тема тема дали действително той смята, че това е така. Той отчасти се съгласи, че по-широкото разбиране за национална сигурност включва и проблемите за корупцията, на вътрешната сигурност, но аз оставам със своите сериозни резерви, че господин Младенов подценява политическите аспекти на националната сигурност. Даже ако вземете последните изказвания отпреди ден-два на ген. Макристъл за необходимостта от политическо решение в Афганистан, на изказванията на секретаря Гейтс преди няколко дена в този смисъл, говори, че ние у нас – и в парламента, и в обществото, далеч недостатъчно свързваме и гледаме комплексно на военните и невоенни форми на участието ни във възлови проблеми на международната сигурност. Не искам да се разпростирам повече по този въпрос. За мен резервата към господин Младенов в това отношение остава. В контекста и рамката му на министър на външните работи вярвам, че той ще бъде сериозно заставен да разшири своя подход по проблема. Що се отнася до ген. Ангелов,

статута на началника на отбраната и статута на ректорите на висшите военни училища, както вече беше възприето да се казва. По мое мнение, и не само по мое, при следването на интегрирания модел в Законопроекта за отбраната отиде отвъд мярата за баланса между гражданско и военно начало и постави в недобро състояние и недобър статут въоръжените сили и техните висши представители. Що се отнася до позициите на ректор, докрай беше защитавано разбирането, че не е нужно това да са хабилитирани лица. За мен това е израз на общо силно неразбиране и подценяване на важността на науката и на не просто формалното титулуване с едни или други научни звания и степени. Реалният факт е, че всеки, който е изминал пътя до такава степен, представлява качество на личността, което именно трябва да му даде и правото да бъде ръководител на висше учебно заведение. Третият въпрос (тук се обръщам и към господин министър-председателя) във връзка с тези две кандидатури, господин Борисов, е свързан с по-принципен недостатък във функционирането на правителството и лично на Вас като министър-председател. Вие и тук от трибуната, и в многото Ваши публични изказвания призовавате към директен, откровен изразявате готовност да преоцените една или друга страна на вашата дейност. Първият аспект според мен е една прекалена самоувереност, едно чувство, че Вие, изслушвайки едни или други мнения, можете накрая еднолично да решите. Според мен това Ви подведе в случая с кандидатурата на госпожа Желева. Желева. Като информиран човек не е било възможно да не знаете, че в европейските среди има много широки съмнения и възражения по тази кандидатура. Да свеждате обяснението до това, че е било комплот сам като опитен човек знаете, че комплот не може да успее, даже да е имало, ако няма основата, на която той да поникне. Вие трябваше, според мен далеч преди да се стигне до онова, което се случи в Европейския парламент, да вземете своето решение (Вие подчертавате, че сте способен на преразглеждане на Ваши решения) и да избегнете този крайно нежелателен, отрицателен развой за България. Другият принципен аспект е липсата на достатъчна диалогичност и повтарящият Ви се опит да обясните едни или други проблеми непременно с наследството от миналото правителство. Това е тактика, която е позната в политическата практика (тя се препоръчва на ново правителство, което се заема с много трудни решения, за които се знае, че ще предизвикат недоволство) – систематично и последователно да се заявява, че няма как, това е наследство. Аз не апелирам Вие тук да спестите нито една реална критика и упрек към предходното управление, но Вие сте длъжен достатъчно обективно да оцените и онова, което имате като даденост, като основа, на която да работите. През цялото време изтъквате въпроса с бюджета, но подминавате факта, че самата Европейска комисия в средата на м. октомври миналата година в своя официална комуникация нареди България сред петте страни - от всичките 27, които са със стабилна дългосрочна бюджетна позиция и които, благодарение на тази позиция, са с най-нисък дългосрочен риск, наред с трите скандинавски страни… Вие навярно все пак правите разлика между числови изражения, които Ви дават основание да кажете „сега сме първи”, и целия огромен кръг въпроси и проблеми, които това „първи” създава за домакинства, създава за фирми, създава за общини. Защото да възприемете принципа „Свалете 10% и плащам”, означава, че, първо, вие криминализирате всички, които са сключили договори, и, второ, вие нарушавате закони, когато отказвате дължимо плащане без конкретен аргумент. Накрая бих споменал следното. Във Вашите уводни думи някак си впоследствие се сетихте, че сте тук и по силата на Конституцията. Не бива да се създава впечатление, че считате, че можете да се съобразявате или не, да речем, с чл. 1 на Конституцията, който изключва възможността отделна личност или партия да присвои цялата власт. Вярвам, че ще прецените обективно всичко онова, което казах. Надявам се, че ще има и корекции в поведението на правителството, за да може действително и парламентът да заработи в по-диалогичен режим, но засега това решение, което предлагате, аз няма да подкрепя. Няма. Госпожа Корнелия Нинова заяви желание за изказване.

Господин министър-председател, господа министри, колеги! Вече 6 месеца съм народен представител. (Реплики от ГЕРБ: „Браво!”) И още не мога да свикна с едно нещо, което се случва в тази зала, сигурно няма да свикна никога манипулация с фактите, и то от опитни политици, или вероятно защото са опитни. (Реплики от ГЕРБ: „Станишев!”) Нормално е когато говорим за промяна в кабинета в условия на икономическа криза, най-вече да обсъждаме антикризисни политики. Господин Костов, Вие манипулирате фактите, като твърдите, че предишното управление не е имало антикризисен план, че „Планът Станишев” не е предвиждал никакви конкретни мерки и че нито една от тях не е изпълнена. Ще Ви кажа поне три. моля, насочете изказването си към темата на нашето проекторешение. Благодаря. КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Господин председателстващ, наистина когато обсъждаме промените в кабинета, най-важно е да обсъждаме антикризисните политики. Предполагам, че и господин Борисов е съгласен с това.

работното време на 4 часа и държавата да поеме доплащане от 120 лв. за това намалено работно време” – мярка, която се изпълнява. Там пише: „финансиране на Банката за развитие с 500 млн. лв. за облекчаване кредитирането на малкия и средния бизнес” – и това е направено. Там пише: „поемане от работодателите на разходите за движение на техните работници на разстояние 100 км от работното им място” – и това е направено. Защо го казвам? Ние сме чели „Плана Станишев” – не сте прав, че не сме го чели. Ние сме го чели и сме го правили. Вие не сте чели „Плана Бойко Борисов” – антикризисния. Там първите четири мерки, които са записани, са тези, които току-що ви цитирах. Мерки от „Плана Станишев” те са записани в плана на господин Борисов и се изпълняват и в момента. Тоест ето един добър пример за приемственост в едни принципни антикризисни политики и действия. точно днес не очаквах от Вас да произнесете думата „тютюнопроизводители” в залата (смях от ГЕРБ), защото от днес имаме информация, тя е публична, че 20 хил. тютюнопроизводители – тези хора, които Вие заявихте, че уважавате заради труда им, се организират на протести и ще блокират гръцката и румънската граница, което не е добро. (Оживление

Това е невъзможно. Трябва да им ги платите през март и април. Така пише в законите на държавата. Вашият земеделски министър вчера им е казал, че е затруднен в изпълнението на този ангажимент. През декември вие ги излъгахте. Казахте им, че не е поискано разрешение от Европейския съюз – от бившето управление. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО

Вашият министър на земеделието внесе искане пред Съвета на министрите по земеделие в Брюксел да бъде разрешена тази помощ и си го оттегли сам, защото в Брюксел му казаха, че тази помощ е разрешена още през 2007 г. г. Тогава вашият министър на земеделието каза: да, разрешено е, ще ви ги платя. Днес им казва – няма да ви ги платя. Разберете, не е уместно точно днес да хвърляте вината върху предишното управление за тютюнопроизводителите. Знаете ли защо? Защото призовахте за колегиално,

Само в петък, но може би Вие отсъствахте от залата, миналия петък попитах господин Трайков защо излъга в парламента, че ще имаме нова Енергийна стратегия до края на 2009 г.? Сега сме 25 януари 2010 г. и няма и помен от нова Енергийна стратегия. И знаете той какво отговори: „Ами, и аз съм човек – греша. Ами, ето, признавам си грешката!”. На въпроса: „Кога ще я внесете тази Енергийна стратегия?”, той каза: „Не знам, има много процедури”. Моля ви не манипулирайте фактите. Нека да говорим коректно и колегиално, защото тези теми са важни за държавата и за България. Винаги завършвам всичките си изказвания с този апел: да проявим професионализъм, отговорност към държавата и към хората и да забравяме политическите си пристрастия и противоречия, когато обсъждаме наистина такива важни теми. Благодаря ви, че ме изслушахте. Реплики към госпожа Корнелия Нинова няма. Желания за други изказвания няма. Закривам дебата по решението по решението за персонални промени на Министерския съвет на Република България. Уважаеми народни представители, поставям на гласуване изчетеното решение в цялост. Моля народните представители да гласуват.

Господин Младенов, господин Ангелов, заповядайте… Желание за отрицателен вот – заповядайте, народният представител Хасан

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, дами и господа народни представители! Преди половин година настоящият министър-председател обеща от същата тази трибуна в тази важна за всички българи зала: „Заявявам, че ще провеждам управление на честност към гражданите, на висока критичност към самите нас, откритост, прозрачност във всяко наше действие”. За съжаление обаче от шест месеца се установи една доста печална практика. Не направиха изключения днешните промени в състава на правителството. На практика няма отговор на въпроса защо се правят тези промени, не се чу. Това е признание на допусната грешка и дали те ще доведат до промяна в политиката на кабинета. Гласувах против не защото априори поставям под съмнение качествата и предложенията на министрите. Гласувах против практиката за силово налагане на волята на мнозинството. Какво очаквате вие от целия български народ след скандала с номинацията на еврокомисар Румяна Желева? Най-малкото ясен знак за разбиране, че европейските правила и критерии важат за всички, дори за тези, които са получили значителна част от народното доверие. И няма как ние – депутатите от Движението за права и свободи, да подкрепим принципите на случайния подбор в управлението. Благодаря. Моля за тишина в залата! Друго желание за отрицателен вот има ли? Няма. Уважаеми министри, моля заемете местата си за полагане на клетва. Моля народните представители…

да спазвам Конституцията и законите на страната, във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”. А сега да ви помоля да разпишете клетвените листове.

Моля за тишина! Уважаеми народни представители, заемете местата си. Продължаваме с дебата по първа точка,

обявявам сигнал за гласуване. Моля народните представители да заемат местата си. Уважаеми народни представители, предстои ни гласуване. Имаме внесени два законопроекта, затова ни предстоят две гласувания. Ще поставя на гласуване Законопроект № 954-01-37, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители на 23.10.2009 г. Моля народните представители да гласуват.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

на този дебат прозвучаха доста сериозни критики по отношение на законопроекта, срещу които ние не чухме отговор от страна на вносителя в лицето на министъра на правосъдието. Тя дори не присъства и в момента в пленарната зала.

някои колеги специално от Синята коалиция. Един от съпредседателите й, който се казва Иван Костов, оттук официално заяви, че няма да подкрепят законопроекта, а ние виждаме изписано: от Синята коалиция 14 гласа „за”.

искам, когато от тази трибуна се заявяват позиции, те да се отстояват докрай, а не да се налага някои колеги да призовават определени личности, когато заявяват мнение, след това да отсъстват от пленарната зала по една или друга причина. Така че, скъпи колеги, нека да подходим отговорно към този акт. Този законопроект се нуждае от значителни корекции, които много трудно биха могли да бъдат направени между първо и второ четене.

Моля народните представители да гласуват.

Гласували 169 народни представители: за 98, против 68, въздържали се 3. Предложението е прието.

е прието. Има заявено желание за процедура. Заповядайте, госпожо Фидосова. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение предложение за удължаване на срока между първо и второ четене на максимално допустимия с още 21 дни, или общо да стане 30 дни между първо и второ четене. Уважаеми народни представители, направена е процедура. Има ли обратно предложение? Няма. Моля да гласуваме процедурата, направена от народния представител госпожа Фидосова, за удължаване на срока между първо и второ четене. Гласували 132 народни представители: за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

Има ли обратно предложение? Няма. Моля народните представители да гласуват за допуск в залата на изброените лица.

приет на първо гласуване на 18 декември 2009 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Моля народните представители да гласуват.

ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, в момента подлагаме на гласуване заглавието на законопроекта.

(КБ): Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, тъй като при това гласуване се установи, че няма кворум, виждате, че има гласували 68, а кворумът е 71, искам да ви помоля за съвсем кратка почивка. По правилник това не може да се случи, тъй като има по-малко от един час до края на работното време, но просто в рамките на пет минути да поканите колегите народни представители поне да направят необходимия кворум. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

на гласуване заглавието на закона. Моля народните представители да заемат местата си и да гласуват.

По § 2 е постъпило предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. § 2: „§ 2. Член 2 се изменя така: „Чл. 2. (1) Медийни услуги по смисъла на този закон са аудио- визуални медийни услуги и радио услуги. (2) Аудио-визуална медийна услуга/радиоуслуга е: 1. услуга, така както е определена в чл. 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ, С 115/47 от 9 май 2008 г.), която е в рамките на редакционната отговорност на доставчик на медийни услуги, чиято основна цел е предоставянето на аудио-визуални предавания/радиопредавания за информиране, забавление или образование на широката общественост чрез електронни съобщителни мрежи по смисъла на Закона за електронните съобщения; 2. аудио-визуално търговско съобщение/търговско съобщение в радио услуга по т. 1. т. 1. (3) Аудио-визуално предаване е поредица от движещи се изображения със или без звук, което представлява обособена част от програмна схема или каталог, утвърден от доставчик на адуио-визуални медийни услуги и чиято форма е сравнима с формата и съдържанието на телевизионно излъчване. (4) Радио предаване е обособена част от програмна схема на радиопрограма или каталог, утвърден от доставчик на радиоуслуги. (5) Разпоредбите на този закон не се прилагат за: 1. медийни услуги, които не са за масово осведомяване, тоест не са предназначени за значителна част от аудиторията; 2. дейности, които по принцип са с нестопански характер и които не са конкурентни на телевизията въз основа на програмна схема; 3. лична кореспонденция на ограничен брой адресати чрез електронни съобщителни мрежи; 4. всички услуги, чиято основна цел не е предоставянето на предавания, тоест когато адио-визуалното съдържание е включено случайно в услугата и не е нейна основна цел; 5. игрите на късмета, в които се залагат пари, включително лотария, наддаване и други форми на хазарт, както и онлайн игри и програми за търсене, но не и предавания, изцяло посветени на хазартни игри или игри на късмета; 6. електронни варианти на вестници и списания;

§ 5: „§ 5. Член 5 се изменя така: „Чл. 5.(1) Този закон гарантира независимост на доставчиците на медийни услуги и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса. (2) Не се допуска цензурирането на медийни услуги под каквато и да е форма. форма. (3) Осигурява се свобода на приемането и не се ограничава препредаването на медийни услуги от други държави – членки на Европейския съюз, на основания, които попадат в областта на медийните услуги. (4) Алинея 3 може временно да не се прилага по отношение на програми от друга държава – членка на Европейския съюз, които нарушават чл. 17, ал. 2 и 3 относно децата. (5) Алинея 3 може временно да не се прилага по отношение на медийни услуги по заявка от друга държава – членка на Европейския съюз, ако ограниченията са необходими по някоя от следните причини: 1. опазване на обществения ред, по-специално предотвратяване, разследване, разкриване и съдебно преследване на престъпления, включително защита на децата и борбата срещу подбуждането към омраза въз основа на раса, пол, религия или националност и накърняване на човешкото достойнство на отделни лица; 2. опазване на общественото здраве; 3. гарантиране на обществената сигурност, включително и на националната сигурност и отбрана; 4. защита на потребителите, включително инвеститорите. (6) В случаите по ал. 5 ограниченията следва да са: 1. предприети срещу определена медийна услуга по заявка, която накърнява посочените в ал. 5 цели или може сериозно и тежко да накърни тези цели; 2. пропорционални на тези цели.”

Предложението е прието.

най-малко до следните актуални данни: 1. името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти; 2. данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти. (2) Доставчиците на аудио-визуални и радиоуслуги осигуряват данните по ал. 1 на страницата си в интернет.” Има ли желаещи за изказвания от народните представители? Няма. Подлагам на гласуване § 15. Моля народните представители да гласуват.

Медийните услуги не трябва да подбуждат към ненавист, основана на раса, пол, религия или националност. (2) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги се насърчават да гарантират, че техните услуги постепенно стават достъпни за хората с увредено зрение или слух. слух. (3) Доставчиците на радиоуслуги се насърчават да предоставят по подходящ начин програми и предавания онлайн, достъпни за хората с увредено зрение или слух.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание от народните представители за изказване?

1. В ал. 1: а) в текста преди т. 1 думите „радио- и телевизионните оператори” се заменят с „доставчиците на медийни услуги”; б) в т. 7 накрая се добавя „в програмите”. 2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.”

§ 12: „§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „на радио- и телевизионните оператори” се заличават. 2. В ал. 2: а) в текста преди т. 1 думите „на радио- и телевизионните оператори” се заличават.

Няма. Подлагам на гласуване § 16. Моля народните представители да гласуват.

ПЕТРОВА: Постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народните представители Стефан Данаилов и Петър Курумбашев, което е оттеглено. Постъпило е предложение от народните представители представители Иван Иванов и Михаил Михайлов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15: „§ 15. § 15: „§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „Радио- и телевизионните оператори” се заменят с „Доставчиците на медийни услуги”.

Няма. Подлагам на гласуване § 17. Моля народните представители да гласуват.

По § 2 е постъпило предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2.

Няма. Подлагам на гласуване § 15. Моля народните представители да гласуват.

Няма. Подлагам на гласуване § 18, моля народните представители да гласуват.

„(1) Лица и държавни и общински органи, засегнати от линейни медийни услуги, в които не са участвали лично или чрез свой представител, имат право на отговор.

Няма. Подлагам на гласуване § 17. Моля народните представители да гласуват.

Няма. Подлагам на гласуване § 19, моля гласувайте.

Постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Стефан Данаилов в следния смисъл: В § 20, чл. 19а се изменя така: „Член 19а: В ал. 1 думите „когато това практически е възможно” се заменят с „от които не по-малко от 40 на сто са оригинално създадени на официалния език на страната”. Алинея 2 се изменя така: „(2) Най-малко 10 на сто от общото годишно програмно време, като се изключат новините и спортните предавания, радио- и телевизионните игри, рекламите, телетекстът, и радио- телевизионният пазар, и най-малко 10 на сто от техния програмен бюджет се отделя за европейски произведения, оригинално създадени на официалния език за страната от (външни) независими продуценти. В общото годишно програмно време изпълнението на този праг не включва повторенията на тези произведения.” Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Петър Курумбашев – в § 20 чл. 19а се изменя така: В ал. 1 думите „когато това практически е възможно” се заменят с „от които не по-малко от 40 на сто са оригинално създадени на официалния за страната език”. Алинея 2 се изменя така: „(2) Най-малко 25 на сто от общото годишно програмно време, като се изключат новините и спортните предавания, радио- и телевизионните игри, рекламите, телетекстът, и радио- и телевизионния пазар и най-малко 10 на сто от техния програмен бюджет се отделя за европейски произведения, оригинално създадени на официалния език за страната от (външни) независими продуценти. В общото годишно програмно време, изпълнението на този праг не включва повторенията на тези произведения.” Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народните представители Иван Иванов и Михаил Михайлов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

Най-малко 50 на сто от общото годишно програмно време на телевизионните програми, като се изключат новините и спортните предавания и телевизионните игри, рекламите, телетекстът и телевизионният пазар, трябва да е предназначено за европейски произведения, когато това практически е възможно. (2) Най-малко 12 на сто от програмното време по ал. 1 трябва да бъде предназначено за европейски произведения, създадени от независими продуценти. Изпълнението на този праг не включва повторенията. (3) Съотношението по ал. 2 трябва да бъде постигнато постепенно чрез отделяне на средства за достатъчно количество нови произведения, които се разпространяват не по-късно от 5 години след тяхното създаване. (4) Насърчава се производството и разпространението на европейски произведения в радиопрограмите. (5) Изискванията на алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат за програми, които са предназначени за местна аудитория и се разпространяват от един оператор, който не е част от националната мрежа. (6) Съветът за електронни медии изготвя ежегодни справки за европейските произведения в линейните аудио-визуални медийни услуги и ги публикува като част от годишния си отчет. Чл. 19б. Радио- или телевизионен оператор, който притежава изключително право върху значимо събитие, е длъжен да осигури достъп на другите радио- и телевизионни оператори за неговото информационно отразяване в съответствие с поетите от Република България задължения по влезли в сила международни договори. Чл. 19в. (1) За целите на кратките новинарски репортажи всеки телевизионен оператор, установен в общността, има право на достъп на справедлива, разумна и недискриминационна основа до събития, които са от значителен обществен интерес и се предават по силата на изключително основание от телевизионен оператор под юрисдикция на Достъп се иска първо от оператор под същата юрисдикция, ако има такъв. (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за радиооператори под юрисдикцията на Република България. (3) Радио- и телевизионните оператори имат имат право свободно да избират кратки откъси от сигнала на оператора – носител на права, като при аудио-визуалните медийни услуги се отбелязва името и/или се включва логото на оператора с изключителни права, а при радиоуслугите се посочва източникът по подходящ начин. (4) Кратки откъси се използват единствено за актуално-публицистични предавания и новини в срок, не по-дълъг от 24 часа, считано от края на събитието, и могат да бъдат използвани в медийни услуги по заявка само, ако същото предаване се предлага на запис от същия доставчик на медийни услуги. (5) Правото на информационно отразяване включва и правото на директен достъп до мястото на събитието, освен ако това не е практически възможно, и на запис, който да се използва единствено за създаване на материал с продължителност, не по-голяма от 90 секунди. (6) Правото на информационно отразяване е безплатно. По изключение може да се предвиди компенсация, която не надхвърля преките допълнителни разходи за осигуряването на достъп. (7) Не се допуска повторна употреба на репортажа освен по изключение за отбелязване на тематични събития и обзор, като репортажите могат да се запазват в архивите на доставчика на медийни услуги. Когато краткият репортаж е осъществен на основата на достъп до събитието, оригиналният материал на авторите на репортажа се унищожава след произвеждането му, за което се информира операторът с изключителните права.”

На следващия ден, когато се запознах по-подробно с още някои материали от Европейския съюз, помолих колегите да обсъдим още веднъж този член, макар че вече беше гласуван, както беше предложен от експертната група.

Искам да отбележа следното. Това е въпрос, който беше поставен още през 2001 г., когато се приемаше вариантът на действащия закон – имаме ли право да определим тип българска квота в изискването от 50% европейско.

където е казано, „че за провеждането на активна политика в подкрепа на един специфичен език държавите членки са свободни да създават по-подробни или по-строги правила, в частност въз основа на езикови критерии, при условие че тези правила са в съответствие с правото на Общността”. Запознах се и с превода от Доклада–анализ на степента на прилаганите мерки в европейските страни до 19.12.2009 г. г. Ето какво се открива там. Директивата позволява всяка една държава, която иска да защити собствената си култура и език, да включи в европейската квота определен процент за произведения, оригинално създадени на официалния език на страната. Повечето европейски държави го записват в своите законодателства като „оригинално създадени на официалния език”. Това са Франция, Испания, Португалия, Холандия, Латвия, Унгария и Полша.

„Оригинално създадени на официалния език” - като посочваме и процент, вече коментирахме за 25%, ще рече, че даваме по-голяма възможност на „оригинално

Ако са от европейските страни, това не е проблем. Но когато са извън Европа, те могат да участват за субсидии от българската държава за изграждане на българско говорящи филми, които въобще не се отнасят до България и това да замърси и без това не много чистия фон на това, което виждаме в телевизионната мрежа.

българските и въобще националните ни телевизии и телевизиите да инвестират повече в производства на оригинална българска програма. Смятам, че това не е в разрез и в нарушение на изискванията на Европейския съюз. Самият факт, че има определени квоти – ще бъда по-подробен – например операторите

Португалия 50% от времето, в което се излъчват програми, телешопинг, телетекст и т.н., 20% от цялото програмно време е за творчески произведения, оригинално произведени на португалски Латвия – 40%, в Унгария – 33% от програмното време е за произведения, оригинално създадени на унгарски език, в Полша – 33%, в Гърция – 25%.

Най-малко 50 на сто от общото годишно програмно време на телевизионните програми, като се изключат новините и спортните предавания, телевизионните игри, рекламите, телетекстът и телевизионният пазар, трябва да е предназначено за европейски предавания, от които не по-малко от 25 на сто са създадени на официалния език на страната, когато това практически е възможно.” Това не е крайната мярка, макар голяма част от телевизиите вече да са взели по-твърдите мерки. Това е предложението ми. Не зная дали съм разбран от колегите. Не мисля, че не можем да опитаме, тъй като такава е практиката. Годините доказват, че

няма.